Има ли изказвания?

Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава девета, който се подкрепя от Комисията. Гласували

69 има предложение от народния представители Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 66: „Неопределяне на администратора Чл. 65. (1) На лице, което наруши изискванията на чл. 11, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

На администратор на помощ, който предостави или разходи държавни помощи или минимални помощи в нарушение на правото на Европейския съюз или на българското законодателство, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

чл. 70 има предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70, който става чл. 67: „Отговорност при неспазване на процедури Чл. 67. (1) На администратор на помощ, който не изпълни задължение по чл. 13, 14 или чл. 15, ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.

чл. 71 има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 3, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71, който става чл. 68: „Неизпълнение по документиране, информиране и съгласуване Чл. 68. (1) На администратор на помощ, който не изпълни задължение по чл. 17, чл. 24, ал. 3, чл. 27 или чл. 50, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76, който става чл. 73, като предлага в ал. 1 думите „чл. 37“ да се заменят с „чл. 36“. Гласуваме членове 70, 71, 72 и 73 както са ни представени в Доклада на Комисията. Гласували гласуване членове от 1 до 4 включително, по доклада на Комисията.

„Неиздаване на акт Чл. 74. (1) На администратор на помощ, който не издаде акт за установяване на публично вземане по чл. 37, ал. 1 или чл. 38, ал. 3, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 4000 до 10 000 лв.

чл. 80 има предложение от народния представител Менда Стоянова. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, който става чл. 77 и предлага в ал. 1 думите „чл. 51“ да се заменят с „чл. 50“. Комисията „чл. 50“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81, който става чл. 78, като предлага думите „чл. 68-80“ да се заменят с „чл. 65-77“. Гласуваме членове 77 и 78, както са ни предложени в доклада на Комисията. Гласували

има предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 42: „Изпълнение на решение за Актовете за установяване на нарушения по този Закон се съставят от длъжностни лица, оправомощени от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от 4 години от извършване на нарушението. (2) Наказателните постановления се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица. лица. (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ Комисията

„Допълнителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 1 има предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя по принцип Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този Закон: 1. „Акт за предоставяне“ е всяка нормативна разпоредба, писмен акт, действия или бездействия, с които се предоставя или възниква право за получаване на държавна помощ или на минимална помощ. „Възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ“ е изпълнение на комплекс от мерки с цел получателят на помощ да върне полученото обратно съобразно определени условия, така че да се установи съществувалото положение на пазара преди предоставянето на помощта, все едно същата не е била предоставяна. 3. „Вътрешен пазар“ е понятие по смисъла на чл. 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 4. „Горско стопанство“ са дейности, свързани с поддържането, развитието, опазването и защитата на горските територии и добива, и ползване на дървесина и недървесни горски продукти. 5. „Дата на предоставяне на помощта“ е датата на влизане в сила на акта, въз основа на който помощта се предоставя на получателя. 6. „Доминиращо влияние“ е налице, когато публичен орган: притежава над 50 на сто от капитала на предприятието или от гласовете в общото събрание на съдружниците, или б) притежава блокираща квота в капитала на предприятието, или в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на предприятието, или г) може да влияе самостоятелно върху вземането на решенията по управление на предприятието. 7. „Държавна помощ“ е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на Европейския съюз. 8. „Задължение за отлагане“ е изискване за въздържане от въвеждане в действие на предвидена мярка за държавна помощ преди надлежното уведомяване и произнасянето на решение на Европейската комисия по тази мярка.

„Земеделие” са дейности, свързани с производството, преработката, подготовката за предлагане на пазара и търговията на селскостопански продукти, посочени в приложение I към чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 11. „Индивидуална държавна помощ“ е всяка помощ, която не е предоставена въз основа на схема, или помощ, която е предоставена въз основа на схема, но подлежи на индивидуално уведомяване. 12. „Извънредни събития“ са събития, предизвикани с настъпването на непредвидени или непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, които не са следствие на природни бедствия, а са следствие на форсмажорни обстоятелства като блокади, локаут, аварии, въстания, революции, войни, пожари, големи производствени аварии и други обстоятелства, в резултат на които е нарушено съществувалото до тяхното настъпване развитие на обществените отношения. 13. „Икономическа дейност“ е всяка дейност по предлагане на стоки и услуги на пазара, както и всяка дейност, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара, независимо дали от това се формира и разпределя печалба или друг доход. За икономическа дейност се смята и предоставянето за ползване на материално и нематериално имущество и права. 14. „Лихва за неправомерност“ размерът на лихвения процент, компенсиращ остойностеното предимство на получателя на неправомерна държавна помощ за периода от датата, на която помощта е на разположение при получателя, до датата на нейното напълно възстановяване, определена с натрупване по реда на глава V от Регламент (EO) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 15. „Минимална помощ“ е помощта de minimis, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е определена в действащите регламенти за минимална помощ, приети от Европейската комисия по прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 16. „Мярка за помощ“ е всяка разработена или предоставена в съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство държавна помощ или минимална помощ, независимо от нейния характер и дали се предоставя под формата на схема за помощ или като индивидуална помощ. 17. „Неправилно използвана държавна помощ“ е такава държавна помощ, която се използва от получателя в нарушение на решение, взето съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1589, включително неговите изменения и допълнения. 18. „Неправомерна държавна помощ” е държавна помощ, която е предоставена в нарушение на чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 19. „Неправомерно получена минимална помощ“ е минимална помощ, предоставена в нарушение на регламент за минимална помощ. 20. „Нова държавна помощ“ е помощ, включително схема за държавна помощ и индивидуална държавна помощ, която не е съществуваща, включително изменение на съществуваща държавна помощ по т. 34. 21. „Общ регламент за групово освобождаване" е освобождаването от задължение за предварително уведомяване по чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз при предоставяне на определени категории държавни помощи в съответствие с регламенти на Европейската комисия, приети на основание чл. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (OB, L 248/1 от 24 септември 2015 г.), включително техните изменения и допълнения, с изключение на регламент за минимална помощ и регламентите в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството. 22. „Отчетни данни” данните, които по силата на акта за предоставяне на държавна помощ се отнасят за средствата, които са: а) действително изплатени, и/или б) подлежащи на изплащане.

нарушение” е нарушението, извършено в срок до една година от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

на основание, различно от общ регламент за групово освобождаване и от регламент за минимална помощ. 26. „Предоставяне и управляване“ на държавна помощ или на минимална помощ е създаването под каквато и да е форма на възможност за използване на публичен ресурс и свързаните с това действия по въвеждането на изпълнение и контрол върху изпълнението на условията и реда за усвояване на помощта, съобразно правилата за държавните помощи, регламентирани в правото на Европейския съюз и българското законодателство. 27. „Публичен орган“ е eдноличен или колегиален орган, който е носител на властнически правомощия в сферата на държавното и местното обществено и/или икономическо устройство, управление и контрол, и се финансира от държавния или от общинския бюджет. 28. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, за което са изпълнени следните условия: а) повече от половината от членовете на неговия управителен или или контролен орган се определят от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки или повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване, от общинските бюджети или от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки; б) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице. 29. „Публично предприятие“ е всяко предприятие, върху което публични органи могат да упражняват, пряко или косвено, доминиращо влияние. За публично предприятие се смята и всяко юридически обособено лице, което се финансира, изцяло или частично, със средства от държавния или от общинския бюджет или има право да разходва такива средства. 30. „Разработване“ е дейността по определяне на условията, реда и механизма за предоставяне на държавна помощ или на минимална помощ в полза на конкретен получател, както и определяне на мерки за осъществяване на контрол за съответствие на нейното предоставяне с правилата за държавните помощи, регламентирани в правото на Европейския съюз и българското законодателство. „Регионална помощ” е държавна помощ за насърчаване на икономическото развитие на региони в неравностойно положение в Европейския съюз, която може да бъде приета за съвместима на основание чл. 107, параграф 3, букви „а” и „в” от Договора за функционирането на 32. „Решение за разрешаване на планираната държавна помощ” е акт на Европейската комисия за неповдигане на възражения, положително решение и положително решение под определени условия. 33. „Рибарство” са дейности на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, обхващащи стопански риболов и аквакултури. 34.

35. „Схема за държавна помощ“ е всеки акт, въз основа на който, без да се изискват допълнителни мерки за изпълнение, може да се предоставят индивидуално държавни помощи на едно или повече предприятия, определени в акта по общ и абстрактен начин, и всеки акт, въз основа на който помощ, която не е свързана с определен проект, може да се предостави на едно или няколко предприятия за неопределен период и/или в неопределен размер. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, както и § 1, представен Ви току-що от парламентарната трибуна. Гласували

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и параграфи от 2 до 12 включително по доклада на Комисията. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби“, както и параграфи от 2 до 12 включително по доклада на Комисията, са единодушно приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване. Да благодарим на докладчиците от парламентарната трибуна, както и на всички колеги за участието по Законопроекта. Съобщения за парламентарен контрол на 13 октомври 2017 г., петък: 1. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на пет въпроса от народните представители Михаил Христов, Ирена Анастасова, Александър Симов, Николай Тишев Валентин Радев ще отговори на два въпроса от народните представители Дора Янкова и Радослав Стойчев Виолета Желева и Никола Динков. 3. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Михайлов. 4. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Тишев и на едно питане от народния представител Нона Йотова. 5. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Иво Христов; - министърът на правосъдието Цецка Цачева – на два въпроса от народните представители Елхан Кълков и Сергей Кичиков, и Теодора Халачева; - министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса от народните представители Стефан Бурджев и Надя Клисурска; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Димитър Данчев; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на един въпрос от народния представител Георги Търновалийски; министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Георги Търновалийски. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - въпрос и питане от народния представител Иво Христов към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министъра на външните работи Екатерина Захариева; - пет въпроса от народните представители на околната среда и водите Нено Димов; - въпрос от народния представител Борис Ячев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешното пленарно заседание, го закривам. Утре – заседание от 9,00 ч. със законодателна дейност, след това парламентарен контрол. Закривам заседанието.